Tere päevast, head kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu teisipäevast istungit. Kohaloleku kontroll, palun! Tere päevast, head kolleegid!

registreerus 68 Riigikogu liiget, puudub 33.Nüüd, head kolleegid, on võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Aivar Kokk, palun!

Head kolleegid! Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe seaduseelnõu. Läheme tänase päevakorra juurde. Päevakorrapunkt nr 1 on Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist anda omavalitsustele õigus uute maksude kehtestamiseks ja leida alternatiivseid võimalusi omavalitsustele tulubaasi tugevdamiseks" eelnõu 135. Palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks, Aivar Kokk!Üks

Me teame, et selle aasta kevadel on siin Riigikogus praegune koalitsioon vastu võtnud mitu seadust, mis tõstavad järgnevatel aastatel erinevaid makse. Selliseid maksude tõuse on plaanitud veel nii riigieelarve vastuvõtmisega kui ka järgmisel aastal

teistpidi öelda, et näete, energiahinnad on langenud. Tõesti, gaasi hind oli vahepeal 285 eurot megavatt-tund ja nüüd on see langenud 75 euro peale, aga tihti unustatakse ära, et kaks aastat tagasi [maksis] see 30 eurot. Sama on elektriga. Ja kuna meil on sisendhinnad nii palju tõusnud, samas peaks tulumaksu laekumine 2025. aastaks ju paranema, kuna tulumaksumäär suureneb 10%, siis me me ei näe võimalust, et omavalitsused võiksid veel makse tõsta. Me ei taha mitte kuidagi sekkuda omavalitsuste autonoomiasse

maal elada. Tegelikult on see ka väga oluline kaitseküsimus, sest riik peab olema kaetud inimestega igal pool. Kõige rohkem tekitab meile muret kindlasti see, et kui eelmise koalitsiooni ajal lepiti kokku maamaksuteemas, siis lepiti kokku ka see, et maamaks saab tõusta iga aasta 10% kaupa, mitte rohkem. Mõte,

poole, tekitab olukorra, kus põllumehed ei suuda sisendhindade tõttu enam oma kaupa müüa, või kui suudavad, siis poodides läheb Eestis toodetud kaup niivõrd kalliks, et meie inimesed ei suuda seda osta. Me näeme kaubandusvõrgus juba et Eesti kauba müük on vähenenud ja mujalt toodud odava toiduaine – me ei tea, kuidas seda on toodetud

Suur tänu, auväärt ettekandja! Teile on mõned küsimused. Varro Vooglaid, palun! Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Selleks, et mõista natuke paremini teie positsiooni, ma mõtlesin küsida sellise selgitava, laiema, taustavaba küsimuse. Kas te printsiibis toetaksite kohalikke makse, kui maksukoormus Eestis juba ei oleks nii kõrge?Ja

tekkida üsna erinev maksukliima, siis selle tõttu saaksid inimesed ja ka ettevõtted valida, kus nad tahavad tegutseda, kuhu nad tahavad kolida, kus nad tahavad elada ja kuhu nad tahavad oma makse suunata. Kas see printsiibis võiks olla midagi sellist, mida teie fraktsioon toetaks? Või te olete põhimõtteliselt selle vastu, et võiks olla võimalik kohalikul tasandil kehtestada,

raha nende kohustuste täitmiseks. Ja teiselt poolt, kui me näeme praegu, et püstloodis tekib maksuküür ehk maksude tõus,

peaks olema minimaalsed ja sellepärast on ka Isamaa Erakonna eestvedamisel juba üle kümne aasta Eestis kodualune maa maksust vabastatud.

ka tulumaks laekub sinna, ja sealt läheb keskaparaati. Kui selline süsteem Eestis toimiks, ei olekski probleemi. Täna on probleem see, et eelmine koalitsioon leppis kokku, et tulubaas kohalikele omavalitsustele suureneb.

Mart Maastik, palun! Suur tänu, härra eesistuja! Hea Aivar! Väga õige, maksude tõstmine loomulikult ei aita kuidagimoodi kaasa omavalitsuste tulubaasi tõstmisele. Seda enam, et kui riik tõstab näiteks käibemaksu

Aitäh! Väga lihtne: üksikisiku tulumaksust laekuvast summast, nii nagu me eelmises koalitsioonis kokku leppisime,

Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh, austatud ettekandja! Mina olen ka suur omavalitsuste autonoomia toetaja, sealhulgas finantsautonoomia toetaja. Aga kui me Eestis täna niimoodi lihtsustatult püüame kohalike omavalitsuste oma

Kas ei oleks mõistlikum, et selle finantsautonoomia loob seaduse alusel ikkagi riik tulubaasina omavalitsustele? Ja siis muidugi jääb omavalitsustele [võimalus] lisaks teatud tegevusi suunates maksupoliitika kaudu kohalikku elu korraldada. Aga Eesti oludes luua kohalike maksudega piisav tulubaas kohalikele omavalitsustele tundub mulle utoopia. Kuidas sulle tundub? Ma olen, Helir, sinuga nõus, et tänase maksusüsteemi puhul peab looma riik need võimalused. Kahjuks on Eestis omavalitsused väga erinevad. Kui me vaatame Tallinna ja Tallinna kuldset ringi, siis siin on üks mure:

on kolinud pealinna poole, aga maapiirkondades tulubaasi ei ole – väga paljudes omavalitsustes on eakate protsent suurem kui tööl käivate inimeste protsent. Praegu on selge, et riik saab läbi oma maksusüsteemi toetada omavalitsusi niikaua, kuni seda süsteemi ei ole pea peale pööratud ehk teistpidi arvestatud nii, et oleks võimalik sätestada, et kohalike omavalitsuste

raha omavalitsustele ei peaks olema sildistatud, vaid omavalitsus peaks ise suutma otsustada, kuidas ta täidab riigi antud ülesanded. Aga samas peab olema nende ülesannete täitmiseks ka finantspool [kaetud] riigieelarvest. Aitäh! Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Väga õige, nagu te märkisite: riik arvab, et omavalitsus peab kõik probleemid lahendama, ja paljusid makse tõstetakse ilma mõjuanalüüsideta. Kuidas te hindate, mis muutub või millise signaali annab see maksumuudatus, et riiklikust pensionist eraldatava tulumaksu tõstetakse, samal ajal vähendatakse üksikisiku tulult arvestatud tulumaksu protsenti? Aitäh,

On mõistetavad omavalitsuste arvestused, kust nad näevad, et nad peavad proportsionaalselt panema palju rohkem [raha] üldhooldusele juurde, kui nad seda varem on teinud, ja riik seda piisavalt ei kata. Te ütlete, et tulubaasi on vaja suurendada.

nii omavalitsuste kui ka riigi tasandil. Me pidevalt pakume uusi teenuseid, aga tegelikult tulubaasi sellele ei järgne ja nii on ka omavalitsustel. Sellesama hooldereformi puhul on kaks probleemi. Üks probleem on see, et kui selle aasta jaanuaris küsiti omavalitsuste käest, kui palju neil on hooldekodudes inimesi, siis enamik omavalitsusi luges kokku need inimesed, kelle eest nemad maksavad. Aga nad ei lisanud nende nimekirjade juurde neid inimesi, kelle eest olid maksnud nende lapsed, abikaasa või keegi kolmas.

paika pandud, millised kohustused ja millisel määral tuleb omavalitsustel täita. Kui see on paigas, siis [tuleb] sinna taha ka number.

Ühelt poolt räägitakse ühendustest, aga ühenduste puhul ei räägita, mis need maksavad. Jah, Eleringi kasum on kasvanud viimaste aastatega meeletult,

Need hinnad tekitasid selle, et Eesti majandusest kadus 1,7 miljardit eurot gaasi ja elektri hinna tõusu tõttu. See mõjutas kõiki: nii tavakodanikke, pensionäre kui ka ettevõtjaid.

tavaettevõtjana arvutades vähemalt 40% odavamalt. Eesti riik kaotas sel hetkel nende vagunite müügiga suurusjärgus 200 miljonit

Kui need numbrid kokku panna, siis need on rohkem kui 2 miljardit eurot. Me püüame nüüd läbi igasuguste maksude ja otsuste teatud inimeste,

lineaarse maksutõusu ehk madalapalgaliste maksutõusu ja kõrgepalgalistele maksutõusu tekitamise võiks ära jätta ja sellega hoida kokku veel iga aasta pea pool miljardit. See oleks see, mis annaks võimaluse uuesti tekitada investoritele usku

ma püüan natuke tulla tagasi selle otsuse eelnõu temaatika juurde, mis puudutab kohalikke omavalitsusi ja nende toimetulekut. Ma ütlen ausalt: teie ettepanek on selline kahekihiline või kahetahuline.

mis on erakonna lõplik, ühesugune seisukoht. Tundub, et rohkem on neid, kes arvavad, et

veel võimalus mingit maksu tõsta – sa mainisid turismimaksu, samas me teame, et käibemaks turismisektoris tõuseb, ja kui sinna panna veel üks maks otsa, siis tekib küsimus, mida me siin saalis tegime: võitlesime turismimaksu vastu, käibemaksu tõstmise vastu

kas on ikka aus, kui maksude kehtestamise vabadus mingi nomenklatuuri järgi on omavalitsustel seni olnud ja riik mitte mitte ei stimuleeri neid uusi makse tegema, vaid võtab neilt selle õiguse ära ja kehtestab ise vastava maksu? Näiteks automaksu puhul – see on ju klassikaline kohalik maks olnud, meie puhul on see ka niimoodi olnud. Nüüd riik võtab ja teeb selle ise. Kas see on aus käitumine? Väga hea küsimus, Tõnis, filosoofiliselt, majanduslikult ja poliitiliselt. On väga keeruline sellele küsimusele vastata. Nii nagu me oleme mitmel korral siin maininud, me oleme ju erakonnana alati öelnud, et me toetame omavalitsuste autonoomiat mitte ainult majanduslikult, vaid ka finantsiliselt ja poliitiliselt.

tänases situatsioonis, kus me näeme, et iga töötava inimese kohta tõuseb 2025. aastast maksukoormus aastas üle 2000 euro, me ei näe võimalust, et omavalitsustele antaks veel [õigus Meie kõige suurem hirm on, et maamaks võib tõusta mitte 10%, vaid tunduvalt rohkem. Aitäh, lugupeetud ettekandja! Küsimused said otsa või sai limiit täis. Nüüd palun kaasettekandeks Riigikogu kõnetooli juhtivkomisjoni esindaja, rahanduskomisjoni esimehe Annely Akkermanni. Austatud juhataja! Head kolleegid! Käesolevat eelnõu arutas rahanduskomisjon esimeseks lugemiseks ettevalmistamiseks 19. septembril.

siin ta selgitas põhjalikult selle eelnõu mõtet. Komisjoni liikmetel küsimusi ei olnud ja tehti järgmised menetluslikud otsused: võtta eelnõu päevakorda juba septembri lõpus – aga me ju teame, et meil on eelnõudel päris pikk järjekord – ja määrata juhtivkomisjoni esindajaks siinkõneleja. Peab veel lisama, et eelnõu vajab otsusena vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälteenamust.

Õpetajad soovivad suuremat palka. Kohalike omavalitsuste õlgadel on aga huvihariduse õpetajate palkade maksmine, mis iseenesest tähendab ka seda, et kui riigi tasustatud õpetajate palkasid tõstetakse, peab ka omavalitsus seda tegema. Kui nüüd tulubaasi ei tõsteta ja te tõstate kogu aeg kobarate viisi makse, siis mille arvelt peaks toimuma huvihariduse õpetajate palkade tõstmine omavalitsustes? Suur tänu küsimuse eest! See puudutab tõesti kohalike omavalitsuste tulubaasi. Ma vaatasin viimaseid eelarvelaekumise numbreid ja ka järgmiseks aastaks kavandatud eelarvet. Järgmiseks aastaks kavandatud eelarves on selline rida, mida saab Rahandusministeeriumi lehelt hästi mugavalt jälgida: edasiantavad maksud kasvavad 360 miljonit ja nende hulgas on ka kohalikele omavalitsustele see osa, mis füüsilise isiku tulumaksust kohalikele omavalitsustele edasi kantakse. Selle aasta üheksa kuu seisuga on palgafond,

järgi, et tegelikult vajab see Riigikogu otsuse eelnõu mitte koosseisu, vaid kohalolijate [enamust], lihthäälteenamust. Millele tuginedes seal komisjonis sellisele otsusele tuldi? Aitäh, Jah, komisjon arutas seda. Komisjon on saanud ka suunise 2022. aasta 15. veebruaril, et selliste otsuse-eelnõude puhul võiks küsida õigus- ja analüüsiosakonna arvamust. Õigus- ja analüüsiosakonna arvamus komisjonile oli, et et see konkreetne eelnõu nõuab [vastuvõtmiseks] koosseisu häälteenamust. Ma ise mõtlen ka seda ja ma arvan, et samamoodi leidsid teised komisjoni liikmed, et kuna selle ettepaneku sisu on leida alternatiivseid võimalusi omavalitsuste tulubaasi tugevdamiseks, siis neid teisi või alternatiivseid võimalusi saab ikkagi leida seaduse alusel. Nii et see otsuse-eelnõu kindlasti vajab mingisugust seadusemuudatust kohalike omavalitsuste jaoks, et nad saaksid alternatiivseid tulusid leida.

kohalike maksude kehtestamisega. Nad katsuvad hakkama saada üksikisiku tulumaksust neile eraldatud osaga

Austatud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud ettekandja! Kas teil rahanduskomisjonis oli juttu ka sellest, kuidas koalitsioon on kokku leppinud … Ma tsiteerin: "Ääremaastumise vähendamiseks suurendame omavalitsuste tulubaasi, anname omavalitsustele võimaluse leida uusi maksutulusid ja suuname senisest suuremas mahus Euroopa Liidu rahalisi vahendeid maapiirkondade konkurentsivõime tugevdamiseks ja hoonete energiasäästu suurendamiseks." See on väljavõte teie koalitsioonilepingust.

olulisus on tegelikult veel suurem kui enne valimisi tulenevalt asjaolust, et omavalitsuste õlul on hooldereformi elluviimine ja üleminek eestikeelsele haridusele, ja tegelikult on üldse riigis väga keeruline majanduslik olukord? Ehk vajadus oma tegevuste jaoks jaoks tulusid ja lisatulusid leida on ju märkimisväärselt kasvanud. Jah, suur tänu küsimuse eest! Tõepoolest, te lugesite lõigu koalitsioonilepingust ette. Üks eelnõu selles suunas on kevadel juba ka vastu võetud ehk muudatused tasandusfondis ja et kuidas teisiti ümber jagada füüsilise isiku osa tulumaksust. Aga konkreetne eelnõu on väga üldsõnaline, nii et selle järgi ei oskaks küll öelda, missugused need teised, alternatiivsed võimalused võiksid olla. Seetõttu pikemat arutelu komisjonis ei toimunud, küll aga koalitsioon tegeleb sellega, ma arvan, iganädalaselt. Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhin veel kord tähelepanu, et selle otsuse eelnõu vastuvõtmiseks on vaja Riigikogu koosseisu häälteenamust. Asume lõpphääletust ette valmistama.

Head kolleegid, panen lõpphääletusele Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist anda omavalitsustele õigus uute maksude kehtestamiseks ja leida alternatiivseid võimalusi omavalitsustele tulubaasi tugevdamiseks" eelnõu 135. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle ettepaneku poolt oli 11, vastu 0, erapooletuid 0, ent vaatamata sellele ei leidnud eelnõu Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada perehüvitiste seaduse muutmise eelnõu, millega hakatakse lapsetoetusi indekseerima" eelnõu 138.

Aitäh, lugupeetud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud saalis viibijad, kolleegid, rõdul kuulajad ja kes interneti vahendusel meid kuulavad!

ja valitsuse käitumise tõttu, kui nad kevadel võtsid ära perehüvitised ja tõstsid makse – me oleme tõusvate maksude maa, me kuuleme, et rahandusminister on rääkinud telekanalitele, et uued maksud on plaanis –, läheb olukord veelgi ja veelgi keerulisemaks.

Me oleme selles saalis korduvalt ja korduvalt selle teema juurde tagasi tulnud ja leidnud väga paljude kolleegidega, et see [ei ole õige] käitumine, et valitsus on ainuisikuliselt otsustanud ja ei ole selleks mandaati küsinud, aga

väikesed tükid, [mis on] ära võetud sadadest miljonitest – 5 miljonit harvikhaigusteks, 3 miljonit õpiraskustega laste toetamiseks. Aga midagi muud me lastega perede toetuseks näinud ei ole. Veel, me nägime sügisel – ja see oli hiljuti, hiljuti, maksutõusude otsused olid juba tehtud –, et mindi veel kärpima lasterikaste perede huviringitoetust 100 000 euro võrra. See oli küll marginaalne summa ja sellest mingisugust eelarve tasakaalu ega õiglust juurde ei tekkinud, see oli täiendav hoop lastega peredele. See 100 000 eurot oli väga vajaduspõhine ja sihitud meede. See puudutas neid peresid, kus kasvab neli ja enam last, ja seda huviringitoetust maksti ainult koolilastele, isegi lasteaialastele sealt ei jagunud. Sellised sammud meie perede kindlustunde haavamisel, kui me teame, et me oleme sajandi madalaima sündimuse juures, on igati just õiglustunnet haavavad. Mõeldes selle peale, et lasterikkad pered – neid on 14% ja nad kasvatavad üles ligi pooled

need eelarveaugu tasandused on mõeldud, meile tegelikult ei räägita. Eelarve menetlus on piisavalt läbipaistmatu selle jaoks ja seetõttu on minu ettepanek, et me täna siin saalis võtame otsuse vastu ja taastame need perehüvitised. Palun teie toetust eelnõule 138. Aitäh!

See on esimene kord Eesti ajaloos, kus peretoetusi kärbitakse, olukorras, kus Eesti riik on jõukam kui kunagi varem, ja olukorras, kus Eesti riik on sügavamas rahvastikukriisis kui kunagi varem. Täna hommikul – ma just vaatasin – tuli uudis, et oktoobrikuus sündis 980 last.

Aitäh, austatud Tanel Kiik, selle väga hea küsimuse eest! Tegelikult me oleme kuulnud siit nii peaministrit kui ka koalitsioonipoliitikuid rääkimas, et raha ei pane sünnitama, ärge rääkige rahast, naised pole sünnitusmasinad. Me ei ole kunagi seda väitnud, et raha paneb sünnitama ja naised on sünnitusmasinad. On väga solvav ja haavav seda retoorikat üldse nii madalale sagedusele viia. Mida on proovinud näiteks Jüri Ratase teine valitsus, kus me teiega koos olime, kus oli ka rahvastikuminister – enne seda,

laste saamist.Täna me näeme, et kolme ja enamat last kasvatavaid peresid on 14%. Kui me oleme teinud uuringuid ja küsinud perede käest, mitu last nad saada sooviksid, siis on enamikul juhtudel öeldud, et et kolm on täiesti ideaalne arv, mida saada soovitakse. Aga alates kolmandast tekivad majanduslikud raskused ehk perel on tegelikult vaja tuge ja võib-olla alati mitte

haiguslehele või lapsega hoolduslehele, siis varasemalt ta sai miinimum[palga] pealt arvestatud hüvitist. Nüüd oleme suutnud selle viia selleni, et ema hakkab saama hüvitist keskmise palga pealt. Need on kõik sellised väiksed riigi antavad signaalid, millega me saame sündimust toetada ja perede turvatunnet tõsta, sest tõepoolest, osa inimesi teostabki ennast läbi pereelu, läbi laste kasvatamise. Sellised inimesed on olemas, neid ei tohi naeruvääristada, neid ei tohi pidada sünnitusmasinateks, neid ei tohi sildistada. Ja samamoodi üks väga oluline tahk, mis oli pikaajalises sündimust puudutavas arengukavas, mille me omal ajal Jüri Ratase teise valitsuse ajal koostasime, puudutas vanemluse vanemluse toetamist ja vanemluse väärtustamist. Me nägime, et Sotsiaalministeerium, kelle haldusalasse on nüüd tagasi kukkunud pere- ja rahvastikupoliitika, tegeles tegelikult väga palju õiguspoliitikaga

jäänud ametisse ja rõhku pannakse perepoliitikale veidi enam, aga siiski mitte piisavalt. Ja kuna rahvastikupoliitika põhialused on juba üle-eelmises koosseisus välja töötatud ja ka sündimuse pikaajaline arengukava ja meetmestik on kokku pandud, mis tegelikult annab inimestele kindlustunnet, et et Eesti riik väärtustab vanemaid, laste saamist, laste üleskasvatamist, siis selle poliitikaga tuleks jätkata. Aga need signaalid, mille [andis] uus koalitsioon, praegune koalitsioon võttes kevadel ära sõna murdes neile lubatud toetuse 200 eurot ja võttes sügisel ära huvihariduse toetuse 100 000 eurot, mis oli täiesti marginaalne summa ja täiendav alandav hoop lasterikastele peredele, kes seda väga-väga vajasid –, olid lihtsalt alatud ja inetud, ja ütleksin isegi, et kättemaksuhimulised. Ma kindlasti palun siinkohal kogu saali toetust sellele, et pöörata see ülekohus, mis nendele peredele põhjustati, tagasi. Andre Hanimägi, palun!

ja me näeme, et pensionide puhul see töötab kenasti, inimene saab kindel olla, et elukalliduse tõusuga on tema sissetulek indekseeritud ja ta kindlasti saab elukalliduse tõusu võrra pisut suurema pensioni –, siis see annab lastega peredele signaali, et riik väärtustab nende tööd.Ma rõhutan siinkohal veel üle, et ka mina elan nendele inimestele kaasa, kes on juba välja teenitud pensionil. Aga kui me nüüd mõtleme, et

olema sündimust parandavad meetmed, sest me teame, et oleme kivina kukkuvas sündimuse langustrendis. Tema ütles, et selleks on hoopis kontrollitud sisseränne – mitte meie oma laste kasvatamine, vaid inimeste siia importimine.

Põhjala [riigid], Rootsi, on alla 10% sisserännanud inimesi. Ja nendel on probleemid sisserännanutega, täna seda juba tunnistatakse. Meil ütleb sotsiaalkaitseminister praegu üsna avalikult, et probleemi ei lahenda mitte oma laste saamine, vaid sisserändajate toomine.

Mida sellises olukorras õigusriigi kohta saab öelda? See on minu hinnang, ma vastan teile väga otsekoheselt: mina arvan, et praeguse koalitsiooni juhterakond on ennekõike sõna murdnud,

anusid: "Palun peatage valitsuse käitumine, meil on seda raha väga vaja." Eriti [on seda vaja] maapiirkondade inimestel, kes ju peavad arvestama sellega, et ühistransport või liiklusvahendid ei ole nendele nii kättesaadavad kui linnaelanikele. Igati sooviti anda mõista, et me teeks midagi – et seda toetust, mis on neile lubatud, ära ei võetaks, sest nad on sellega arvestanud. Paljud pered jäid ka lapseootele, just teades, et riik ootab panust Eesti riigi jätkusuutlikkusse. Iseenesest oli lubamine ja siis sõna murdmine kõige valusam hoop.Aga loomulikult, kui me tuleme ajas tagasi ja mõtleme selle peale, et siin saalis andis enamus

ja järgmisel hetkel murti sõna ja võeti toetus ära. See on väga inetu praktika, see ei ole riigimehelik käitumine.

Aitäh, hea fraktsioonikaaslane Priit Sibul! Mulle on jäänud tunne, et Reformierakond ei vastuta põhiseaduse preambulis öeldu eest ega ole seda enda jaoks lahti mõtestanud.

oma laste saamise ja üleskasvatamise näol, vaid nendele sobibki – nii nagu sotsiaalkaitseminister mulle sotsiaalkomisjonis tunnistas küsimuse peale, mis on tema lahendus –, et lahendus on kontrollitud sisseränne. Aga vabandage väga, see ei ole kooskõlas põhiseaduse preambuli vaimuga, kus me oleme lubanud kindlas usus ja vankumatus tahtes seista Eesti riigi, eesti keele ja eesti rahvuse säilimise ja püsimajäämise eest. Seega, see on mõttekoht.Mõtleme

ei tulnud kaasa lõpliku hääletusega ja ei toetanud seda. Selles mõttes on tõesti Reformierakond ajalooliselt näinud mingisugust teist visiooni, aga see visioon ei ole vastavuses Eesti põhiseaduse preambulis öelduga.Ja mul on väga kurb sellepärast, et me siinsamas Riigikogu saalis ei jõua kokkuleppele elementaarses: eesti rahvas vastutab ise oma jätkusuutlikkuse eest. Me jõuame siin julgeolekuprobleemini:

Aitäh, hea eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Riigieelarves on ette nähtud muljet avaldavad summad, mis ühel või teisel moel edendavad LGBT[-kogukonna] strateegiaid ja õigusi. Lisaks on olemas rida

Kas teile on teada, kas Eestis on olemas ka sarnaseid sihtkapitale, mis edendaksid näiteks peretoetuste või pereõiguste, suurperede õiguste strateegiaid? Aitäh, Aitäh teile, lugupeetud Evelin Poolamets! Jaa, me oleme ju koos teiega juba mõned aastad tagasi, Jüri Ratase teise valitsuse ajal loonud Pere Sihtkapitali, mis seisab pereuuringute, demograafiliste uuringute ja aluspõhimõtete väljatöötamise eest, aga paraku on sellele asutusele Reformierakond väga julmalt pidurit vajutanud ja tõmmanud tikust tuld suurteks skandaalideks. asjaolud, mis võib-olla ei olekski väärinud nii suurt hukkamõistu, vaid olid inimlikud eksimused, mille eest ka vabandati ja mida tunnistati.Perepoliitikaga tegelemine ei ole olnud meie juhterakonna soov ja tahe.

rahvastikupoliitika teemalist valitsuskomisjoni [istungit], kus ei käsitletud kordagi demograafiat, sündimusküsimusi, meie madalat iivet ega probleeme, mis on seotud Eesti eest seismisega. Kahetsusväärne on see, et me tegeleme tõepoolest Sotsiaalministeeriumis kõige muuga – õiguspoliitikaga

Ei ole ainult võimalik teha [kampaaniaid] ühe, teise või kolmanda haavatava sihtgrupi toetuseks – alati on tarvis kõiki aidata, kõiki toetada –, aga sellele olulisele

Mart Maastik, palun! Suur tänu, härra eesistuja! Hea Riina! Meid on valitud siia Riigikokku ilmselt selleks, et me tegeleksime õigusloomega, mis peaks tagama riigi ausa ja targa juhtimise.

Aitäh, hea fraktsioonikaaslane Mart Maastik! Mulle tundub, et täpselt nii ongi: osa inimesi ei suuda ennast asetada tavainimese kingadesse ja seda just juhterakonna hulgas – neid on saalis kõige rohkem. See suhtumine, et pered ja lapsed ei vaja toetamist ja et [hakkamasaamine] on iga perekonna enda asi, tõepoolest kõlab sellest ideoloogiast läbi. Aga nii see ei ole.Võib ju olla niimoodi tõesti, et ühte erakonda, juhterakonda ongi kogunenud selline hulk inimesi, kes saavad eluga nii hästi hakkama, et nad ei kujutagi ette, mis on teistmoodi hakkamasaamine: mis on äärealal elamine, äärealal suurperega toimetamine, näiteks kui sul on

võib-olla ei saagi enam lapsi huviringi viia. Sulle jääbki ainult elementaarne toit ja riided, mida sa saad oma perele lubada, aga sinna juurde mitte mingisuguseid huviringe, perega koos käimisi, kusagil väljas käimist. See on reaalsus ja äärealadel

kelle keskmine sissetulek ei ole isegi mitte Eesti keskmine sissetulek, vaid alla selle. Kindlasti on see nii. Ja just seepärast, et siin saalis ei pruugi seda arusaama olla, peamegi meie, teised, seisma selle eest, et lastetoetused saaksid indekseeritud ja et need oleksid kogu aeg kaasajaga vastavuses,

edasiviijad, raske. Tegelikult peaks see arusaam tavainimese hakkamasaamisest olema iga rahvasaadiku südameasi ja pärisosa, sest ta on tulnud siia siiski kogu rahvast esindama, mitte ainult oma valijat ja jõukamat või eliiti kuuluvat valijat.

või panite tähele, et sellel ajal, kui Isamaa oli valitsuses 1990-ndatel, oli sündimus Eestis rekordmadal: 12 000 last ja sündimuskordaja 1,3?

2008. aastal 16 000. Ja kas te teate, et Eesti on üks paremaid kohti maailmas laste kasvatamiseks? Sotsiaaltoetustest on just lastega seotud sotsiaaltoetused maailma tipus. Kas te olete sellega kursis? Te põhjate eelmiste valitsuste ja varasemal ajal tehtud tööd maapõhja, kuigi toetused on üsna kõrged ja tulemused üsna head. Suur Aitäh teile, lugupeetud rahvasaadik Annely Akkermann! See on teie hinnang mulle. Mina räägin teile faktidest, oma tööst siin Riigikogu liikmena ja mida ma näen ja kuulen. Kas ma mäletan neid aegu? Mäletan küll. Mäletan aega, kui teie olite Isamaa liige. Järelikult te teate neid fakte sama hästi kui mina ja teate, et Isamaa programmis on 30 viimast aastat olnud suurperede toetamise küsimus programmilisena lahti kirjutatud. Ma tean seda. Endise rahvastikuministrina tean ma statistikat, aga ma tean ka kurba statistikat. Elevandiluutornis elajatele, kes võib-olla koonduvad siia suurlinna ja peavad ennast Eesti eliidiks, ei lähe korda, mis toimub äärealadel, ja nad on viimastel aastatel järjest võtnud vastu otsuseid, mis halvendavad lastega perede toimetulekut ja olukorda. Ja nüüd te räägite, et meil on ühed maailma parimad toetused ja need on just Reformierakonna toel ellu viidud. Mitte ainult Reformierakonna, vaid ka Isamaa [toel]. Kui me läheme nüüd juurteni, kust tuli emapalga idee, [siis näeme:] on see tulnud siiski Isamaast. Reformierakond suures tarkuses ja kavaluses tegi selle lihtsalt ära koos Isamaaga, nii et see on tegelikult jälle Kui me räägime sellest, et meil on maailmas ühed parimad toetused, siis ma tuletan teile, proua Akkermann, meelde seda, et me oleme väike rahvas. Me oleme õrn rahvusriik. Ja kui teie sotsiaalkaitseminister räägib, et meie lahendus sündimuse parandamiseks on kontrollitud sisseränne, siis lubage mul temaga ja teiega mitte nõustuda, kui te täna nii arvate ja kui te oma isamaalisest juurest olete nii reformierakondlaseks kasvanud, et teile ei lähe see enam korda, mida te kunagi ise mõelnud ja viljelenud olete.

Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud liikmed! Hea ettekandja! Minu ülesanne on täna teile tutvustada

Lisaks komisjoni liikmetele osalesid istungil Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna perepoliitika juht Kadri Raid ja analüüsi ja statistika osakonna nõunik Alis Tammur. Sotsiaalkomisjonis oli tõsine arutelu selle eelnõu ettepaneku üle ja kuna samal istungil oli mitmeid sarnase sisuga ettepanekuid, siis siin ei saa neid väga hästi eristada.

Sotsiaalministeeriumi esindaja selgitas koosolekul, et arvestades riigieelarve hetkeolukorda, ei ole kahjuks võimalik suurendada püsikulusid lastetoetuste tõstmiseks indekseerimise näol. Samas mainis ta, et lapsed ja pered vajavad lisaks rahalisele toele ka teenuseid: raha suunatakse teenustesse, hooldus- ja haigushüvitistesse, laste ravi rahastamisse ja turvalise elukeskkonna

Ka Sotsiaalministeeriumi esindaja Alis Tammur kommenteeris, et rahvastikuanalüütikuna leiab ta, et toetustel on suur mõju sündimusele, aga see mõju ei ole nii üks ühele, et iga euro lisamine suurendab kohe sündimust. Ka teised komisjoni liikmed nentisid, et praegust kehva demograafilist olukorda mõjutavad mitmed faktorid, mitte ainult pelgalt peretoetused. Siin on juba juttu olnud varasemast madalamast sündimusest 20–30 aastat tagasi, ka koroonaviiruse pandeemia kahtlemata mõjutas nii sündimust kui ka suremust. Komisjoni esimees juhtis komisjoni tähelepanu, et Sotsiaalministeerium koostab suuremat analüüsi perepoliitika toetusmeetmete kohta, mis peaks valmis saama 2025. aastaks.

aga täna ei ole 20. september, nagu kõik teavad – ja määrata juhtivkomisjoni esindajaks teie ees esineja. Ma tänan teid kuulamast! Suur tänu, lugupeetud ettekandja! On küsimusi. Mart Maastik, palun! Suur tänu, lugupeetud ettekandja!

Aitäh, Mart! Te teate väga hästi, et ma esitlen siin sotsiaalkomisjonis arutatut. Minu ülesanne on ette kanda see, mis seal parasjagu arutlusel oli. Ma antud juhul ei esinda Eesti 200 ja ei kommenteeri ka tema seisukohti, aga hea meelega olen nõus seda teinekord tegema. Meil kindlasti on plaan. Kondoome, ma arvan, jagas Reformierakond selleks, et vältida seksuaalsel teel levivaid haiguseid. Ma usun, et see oli see mõte, aga ma ei tea täpselt. Aitäh, lugupeetud ettekandja! Igati korrektne vastus. Evelin Poolamets, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Mulle jäi kõrvu see: te tõite välja komisjonis ühe argumendina, et toetuste indekseerimine tõstab püsikulusid. Aga tegelikult on ju indekseerimise mõte selles, et see käib

miks ei peaks peretoetusi indekseerima? Aitäh küsimuse eest! Selle seisukoha esitas Sotsiaalministeeriumi esindaja Kadri Raid ja mina kandsin selle teile ette.

saadik, kellega asja arutada. Aga palun kommenteerige natuke ka seda, millised hääletustulemused olid. Me ju tegelikult küllaltki kirglikult arutasime seal ja me ei olnud üldsegi üksmeelel. Äkki toote need põhierinevused välja?

Lugupeetud juhataja! Head saadikud! Keskerakond toetab seda algatust. Kui me vaatame, kuhu selle algatuse juured tegelikult ulatuvad, siis loomulikult võib öelda, et see on alati olnud Eesti väga suur probleem ja murekoht, kuidas Eestis sünniks rohkem lapsi. Ma arvan, et see on meile kõigile üks kõige olulisemaid missioone siin saalis: tagada, et Eesti riik püsiks ja Eestis oleks palju eesti lapsi, kes on tulevikus loomulikult maksumaksjad ja need, kes seda riiki üleval peavad, kui meid ei ole.Nüüd, küsimus

Ometi on täna koalitsioonis need kaks erakonda, kes ütlesid, et see peaks olema 150 eurot, lisaks indekseerimine. See oli valimislubadustes kirjas. Need inimesed, kes läksid valima selle aasta märtsis, valisid nende lubaduste toel tänase Riigikogu koosseisu ja tänase valitsuse.Mis juhtus pärast valimisi? Pärast valimisi oli olukord tavapärasest veelgi hullem, sest kuigi võib öelda, et valimised ongi selline pudrumägede kokku lubamine ja kõike ei saagi teostada

Selle asemel et peretoetust suurendada, seda hoopis vähendati. Muudeti otsust, mis tehti mõned kuud tagasi, mõned kuud enne valimisi.Siit valimisi.Siit me jõuamegi tänase otsuse-eelnõuni. Loomulikult ei ole raha, nii nagu ka siin mainiti, üks ühele seoses sündimusega,

sellepärast et valitsus, keda nad äsja olid toetanud, tegi otsuse, mis võttis neilt hoopis raha ära.

Aga kui me vaatame praegust majanduse seisu, inflatsiooni ja hindasid poodides, siis tekivad päris suured küsimused, et kas ma ikka julgen perelisa teha. Kas ma ikka julgen oma peret kasvatada olukorras, kus minu töökoht on võib-olla küsimärgi all, hinnad tõusevad, ja mis kõige kurvem, ka riik ise ei anna mulle mitte mingisugust kindlustunnet?Selle koha pealt on indekseerimine kahe plussiga. Esiteks oleks positiivne see, et me annaksime peredele selle kindlustunde, et lastetoetused kasvavad sõltuvalt hinnatõusust, neid indekseeritakse nii nagu pensione ja ei ole seda kartust, et ühel hetkel tuleb riik ja ütleb: "Aga teate, sõbrad, te peaksite ikkagi vähemaga hakkama saama", nii nagu juhtus kevadel. See ei ole utoopia.Teine suur pluss on, ma arvan, poliitilisele kultuurile,

Eesti pered jäid kahe tule vahele. Esiteks jäid nad kahe tule vahele sellepärast, et said justkui väga suured toetused. "Oh, näed, suurpered saavad nii palju raha!" – see oli esimene tuli, mis nende peale langes.

et Eesti laste arv peab kasvama. Kõik otsused, mis sellele veidigi kaasa aitavad, on head otsused, ja sellepärast me seda [eelnõu] ka toetame. Suur aitäh!

Lugupeetud juhataja! Head kaasamõtlejad, kellel süda valutab Eesti laste olukorra pärast! Ma alustan siiski sellest, et tõepoolest on ka teisi väärtusi, mis panevad perekondi lapsi saama, ja vastupidi, on olemas propagandistlikud ideed, mis hirmutavad inimesi laste saamisest eemale. Siin oleme dramaatilises olukorras. Reformierakond, kes tõepoolest on oma helgematel hetkedel olnud emapalga poolt, on pannud leivad ühte kappi vasakäärmuslastega Sellel on tagajärjed riigieelarves. Seda raha ei ole ega tule, kannatavad kõik: õpetajad, pensionärid, lapsed. Kõik kannatavad sõgeda majanduspoliitika pärast, sest te teete Greta Thunbergi kogu Eestile. Lõpetage ära!

Miks siis Liisa lapsi ei taha: "Esimene põhjus on raha." On vaja rahalist vabadust. "Teine põhjus on kapitalismiviha. "Ei tahaks tuua siia ilmale ühte inimest juurde, kes peab sellesama jama sees surmani töötama."" Punamusta kapitalismi vastast raevu köetakse siin Eestis ka üles. "Kolmandaks kliima. "Mitte ükski kliimaraport ei anna inimkonnale lootust. Isegi kui Eestis on praegu okei, me kohe ära ei upu ja joogivesi otsa ei saa, siis tegelikult on see ka meie probleem, et Bangladesh upub selline maailmalõpu propaganda, mida Jevgeni Ossinovski ja tema vasakäärmuslik erakond siin

noorte mentaliteedile. Nüüd näitavad seda ka uuringud: [inimesed] teatud vanusegruppidest tahavadki vähem lapsi saada, kuigi reeglina tahavad Eesti pered palju rohkem lapsi saada, kui nad tegelikult saavad. Nüüd indekseerimise juurde. Vaatame inflatsiooni. 2022. aasta mais võrdles Statistikaamet hindu 2021. aasta torugaas oli kallinenud 217%, elekter 146%, bensiin 40%.

Nende raha on ära sulanud, nende toetused, mida ei indekseerita, on kokku kuivanud. See on suurtele peredele, ka kahe lapsega ja ühe lapsega peredele suur löök.

[peaks] lastetoetuste indekseerimisest. Kelle eest me siin majas siis võitleme, kas iseenda eest või Eesti inimeste eest? Pahatihti tundub, et paljud võitlevad iseenda eest, oma kohakese eest, nagu peaminister, kes on kõikides punktides läbi kukkunud, kõikide valedega vahele jäänud, idavedudega vahele jäänud. Ta võitleb iseenda poliitilise tuleviku eest, aga lammutab oma parteid ja laseb allavett Eesti laste heaolu. Rõhutan: õigustatud ootus on väga oluline õigusprintsiip. See omamoodi liigutav kõikide erakondade solidaarsus hetkel, kui me kirjutasime alla lasterikaste perede toetusele –, oli väga liigutav vaatamata kõikidele vaidlustele. Selles osas, nii nagu ka riigikaitse teemal, oleme me olnud ühtsed, selle ühtsuse lõhkus Reformierakond ära. Ta ei taha põhimõtteliselt lasterikkaid peresid toetada, ta ei taha indekseerida, aga küll on vaja mingit küüru ära kaotada. Hea kolleeg, aeg on täis. Kas

Ja mitte ainult solidaarsuse ja õigluse mõttes, vaid ka äärmiselt pakilise probleemi tõttu: meil on sajandi väikseim sündimus. Kui meil on kuskil probleem, siis siin on probleem, mitte mingites Bangladeshi üleujutustes. Ookeanide pind ei ole millimeetrit ka tõusnud, see on lihtsalt paanika külvamine.

pärast selle kuulmist. Kuidas ta ütleski? "See on talibanilik suhtumine, et eesti naine on nagu vasikas, nagu Talibani perekond, kes peab igal aastal ilmale tooma ühe vasika."

Aga vaat, kui Eesti lapsed saavad raha, siis tõmbame pidurit, peaasi et küürudest lahti saaks. Aitäh! Aitäh! Riina Solman, palun! Suur tänu, lugupeetud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud saalis viibijad ja need, kes meid jälgivad rõdudelt, aga ka interneti vahendusel! Mina tulen ikka veel selle teema juurde tagasi, et meil on täna harukordne võimalus taastada indekseerimine lastetoetustele. Me juba oleme siin saalis korduvalt kuulnud ja hea kolleeg Andre Hanimägi ka meenutas, et valitsusliidu kolmest erakonnast kaks, Erakond Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond, lubasid oma valimisprogrammides lastetoetuste indekseerimist.Erakonna Eesti 200 valimisprogrammis on fikseeritud: "Väärtustame iga last! Alates 2024. aastast on toetus esimese ja teise lapse kohta 150 eurot kuus, üksikvanema toetus 150 eurot kuus. Indekseerime kõik lastetoetused ning arendame vajaduspõhiseid peretoetuseid kõikidele peredele." Hea Eesti 200, kes sa kuulad mind praegu sidevahendite kaudu, kuna ma saalis sind ei näe, tule aita teoks teha see oma programmiline lubadus. Täna on võimalus siin saalis hääletada eelnõu poolt ja taastada peredele lubatu ehk toetuste indekseerimine, et lastel peredes oleks turvaline kasvada.Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valimisprogrammis on fikseeritud, et nad tõstavad lapsetoetuse 150 euroni alates esimesest lapsest. Iga laps on võrdselt oluline ja nad indekseerivad lapsetoetuse tõusu. Nii tõuseb lapsetoetus edaspidi iga aasta automaatselt. Hea Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige, kui sa kuuled mind sidevahendite kaudu, tule peagi saali ja aita oma programmiline lubadus ellu viia. Ära kohku koalitsiooni juhterakonna, Reformierakonna lastega perede vastalisusest. Me teame, et ega ainult lasterikaste perede olukorda ei halvendatud.

halvendati. Praeguse koalitsiooni poliitika – kui sa seda tagasi ei pööra, hea sotsiaaldemokraat ja hea Eesti 200-lane – tähendab seda, et te halvendate lastega perede olukorda järsult.

Hakkame taas lapsetoetusi indekseerima, sest tõusvate maksude valitsus halvendab täna inimeste toimetulekut ja käekäiku ja lastega perede olukord seatakse ohtu, nende turvatunne langeb. Ma soovin veel midagi öelda. Hea kolleeg Annely Akkermann Reformierakonnast meenutas siin aega, kunas kehtestati meil esimest korda vanemahüvitis. Iseseisvuse taastamisest möödunud ajaga on aga sündimus drastiliselt vähenenud. Ka siis, nagu Annely Akkermann viitas, nägi ilmavalgust vähem lapsi ja midagi tuli ette võtta. Kuigi vanemahüvitise idee vastased tulevad tulevad täna välja tuttavate ja kõlavate argumentidega, et lapsi saadakse ainult selleks, et ei peaks tööl käima ja nii edasi, siis kuulake, mida ütles Siim Kallas, keda siin eelnevalt tsiteeriti Talibani ja sünnitusmasinaid meenutamas, 8. oktoobril 2003: "On ebainimlik ja totalitarismile omane, et meie oponendid tahavad naised jagada kahte kasti: need, kes toetuste toel sünnitavad, ja töömesilased, kes neid oma teenistuse kaudu teenindavad. Iga tõsine eelnõu sünnib kokkuleppe, demokraatia tulemusena, nii ka vanemahüvitise eelnõu. See on samm lasteta maailma tragöödia vältimise suunas." Palun lisaaega. Kolm minutit lisaks. Nii on Siim Kallas öelnud, et lasteta maailm on tragöödia, omal ajal, kui sündimus oli madalseisus. Ta on väärtustanud sündimust ja toetanud vanemahüvitise kehtestamist, mis, nagu me teame, ei olnud ka nende endi erakonna idee, aga viidi küll tänuväärselt nendega koos ellu. Reformierakond on ka kodulehel uhkeldanud sellesama meetmega: "Vanemahüvitis andis kindlustunnet, et riik suudab rahvastiku vähenemise protsessi sekkuda." Nii on Reformierakond öelnud ja vahepealsed 20 aastat on meie demograafiat märgatavalt muutnud, kuid Signe Riisalo aetav demograafiaküsimus on muutunud. Tema ütleb sotsiaalkomisjonis, et madala sündimuse lahendab ära hoopiski kontrollitud sisseränne. Sellega meie nõustuda ei saa.Koalitsioonierakonnad, te lubasite oma programmides toetused ühtlustada, nii nagu oli Isamaa ettepanek: igale lapsele võrdselt 100 eurot. Te ei täitnud oma lubadusi. Teeme nüüd siis selle ära! See on teie võimalus näidata, et te tegelikult hoolite Eesti peredest. Lapsetoetuse indekseerimine aitab lapsevanematel paremini toime tulla lastega seotud kulude kandmisega praeguse kiire elukalliduse kasvu tingimustes.Statistikaameti andmetel on tarbijahinnaindeks kasvanud 2019. aasta algusega võrreldes ligi 40%. Ja vaatamata lapsetoetuste summa suurenemisele on 2023. aastal ostujõud elukalliduse tõusu tõttu juba praegu väiksem, kui see oli 2019. aastal. Hinnakasv ei ole lõppenud, see jätkub ning toetuse samaks jäädes langeksid langeksid pered vaesuslõksu – paljud pered, mitte kõik. Jõukamaid peresid, kes hakkama saavad, see võib-olla ei puuduta, aga meie teiega peaksime toetama kõiki peresid, kus kasvavad lapsed, ja andma neile võimaluse ilusamaks tulevikuks, kui see praegu nende tagasi pööratud otsuste tõttu on.Head koalitsiooni- ja opositsioonierakonnad, kutsun teid toetama eelnõu 138.

Kahjuks selline, jah … Te olite kirjas, ma nägin, aga teadmata põhjusel te lahkusite saalist vahepeal, nii et Andre võttis selle au endale. Head kolleegid, sulgen läbirääkimised. Eelnõule muudatusettepanekuid esitatud ei ole. Juhin veel kord tähelepanu, et selle otsuse-eelnõu vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 138 lõpphääletus. Asume seda hääletust ette valmistama.

Head kolleegid, panen lõpphääletusele Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada perehüvitiste seaduse muutmise eelnõu, millega hakatakse lapsetoetusi indekseerima" eelnõu 138. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt oli 27 Riigikogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. Eelnõu 138 ei leidnud toetust. toetust. Oleme teise päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Läheme kolmanda päevakorrapunkti juurde, mis on … Üks hetk! Tanel Kiik, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Ma saan aru, et see on kompensatsiooniks selle eest, et te ei saanud läbirääkimistel osaleda.

Nimelt sätestab see seda, et Riigikogu aktid võetakse vastu poolthäälte enamusega, kui põhiseadus ei näe ette teisiti. Ma tahan nüüd väita seda, et praegune saal hääletas ju poolthäälte enamusega ära.

soov on olnud algatada eelnõu.Head kolleegid, läheme kolmanda päevakorrapunkti juurde, mis on Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele elektri üldteenuse klientide universaalteenuse hinnalt börsipõhisele hinnastamisele viimiseks"

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Head külalised! Ma olen teie ees hästi olulise küsimusega: see küsimus puudutab 200 000 elektritarbijat. Me kõik mäletame 2022. aastat, kui elektrihinnad olid kõrged. Siis võttis Vabariigi Valitsus vastu otsuse, kujundas seisukoha ja pakkus leevendust inimestele universaalteenuse näol.

Selleks on vaja muuta seadusi. Loomulikult, kogu selle protsessi raames oleks vaja läbi viia ka analüüs, kas selline meede, universaalteenuse hinna kujundamine, oli kooskõlas kõikide seaduste ja võimalustega.

Vaadates praegust olukorda, paneb imestama, et Vabariigi Valitsus suudab küll tõsta erinevaid makse väga kiiresti, vaja] pakkuda leevendust elektritarbijatele, siis seda oskust neil ei ole. Juba üle kümne kuu kestab olukord, kus 200 000 elektritarbijat maksavad 2,5 korda rohkem

Väga paljud seda tegid. Aga väga paljud ka andsid teada, et nad soovivad [liituda], ja kui isegi teada ei andnud, siis igal juhul viidi nad universaalteenusele

Kellest ma siis räägin? Ma räägin tõenäoliselt vanematest inimestest, kellel võib-olla ei ole arvutioskust või ei ole isegi elektronposti.

selle juurde, et Eesti Vabariigil oli küll võimalus hästi kiiresti võtta otsuseid vastu, mis puudutasid maksutõuse – see tehti ju usaldushääletusega, väga kiiresti toodi saali, koalitsioonisaadikud kinnitasid ära ja otsused olid tehtud me ei suuda ära lahendada riigi jaoks mitte kõige suuremat probleemi. Olemuselt on ta küll suur probleem, aga just tehnilise poole pealt Ja selleks on kulunud rohkem kui kümme kuud ja ma ei näe ka siin praegu, et Vabariigi Valitsus oleks kiirendanud seda protsessi. Kahjuks praegu see nii on. Keskerakond kindlasti soovib kiiremas korras üle viia

ära. Ka hariduspoliitikas: seal lubati 120% keskmisest palgast õpetajate alammääraks, tegelikkuses seda ei tehta ja veel mõnitatakse neid õpetajaid, kes julgevad streikima minna. Kuidas energeetikapoliitika sellesse pilti sobitub? On see pigem nagu haridus- ja rahvastikupoliitika või on siin valitsusel mingi selge plaan, siht ja visioon? Aitäh, Aitäh, hea küsija! Väga hea küsimus. Tegelikult peab ju tõdema, et suurt pilti Eesti Vabariigi valitsusel ees ikkagi ei ole. Mis suunad täpselt võtta selleks, et tagada varustuskindlus tarbijale?

Samas, me teame väga hästi, et meil aega oodata ei ole. Me peame tegema otsused praegu. See loomulikult puudutab suuresti rohepööret: mis suuna me võtame, kas me hakkame rohkem arendama maismaatuulikuid või meretuulikuid,

Kersti Sarapuu, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Tõepoolest, see on väga hea otsuse-eelnõu ja minu arust vajab see väga tugevat toetamist, sest elu on tõesti näidanud ka seda, et väga paljud on kas teadmatusest või

Ma kindlasti rõõmustaks, ja ma arvan, et ka teie siin, head kolleegid, kui järsku hakkaks meil elektritarbimist rohkem olema. See tähendaks, et tööstused lähevad uuesti käima, mis annaks ju ka päris hea tõuke majandusele, aga paraku on nii, et me jälgime juba kuuendat kvartalit,

Me mäletame seda situatsiooni eelmine aasta, kui Kaja Kallase eelmine valitsus, mis äsja-äsja oli kogunenud, lubas tohutut elektriturureformi. Välja tuldi parasjagu kobarkäkiga ehk sellesama universaalteenusega,

ei ole kõige jõukamad inimesed. Tõenäoliselt, nii nagu ma ütlesingi, on nad võib-olla maalt ja eakamad inimesed, kellel ei ole arvutioskust, et kogu protsess läbi teha. Ikkagi võeti see raha jälle kõige nõrgematelt ja see teebki selle probleemi veelgi suuremaks. Seetõttu me olemegi siin ja Keskerakond on selle ettepaneku teinud, et anda valitsusele

Andre Hanimägi, palun! Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Need numbrid, mille kohta te ütlesite, et need on nii-öelda ülemakstud, on päris suured. Aga ma püüan elus alati vaadata positiivset poolt, mitte ainult negatiivset poolt.

sisse viidi ja seda inimestele esimest korda pakuti, siis sellest räägiti päris palju. Inimesed olid teadlikud, et selline võimalus on olemas ja on võimalik seda kasutada,

Ma arvan, et mis puudutab universaalteenuse rakendamise kommunikatsiooni, siis see oli hästi tehtud ja tegelikult ka protsess oli hästi läbi viidud. See oli selles võtmes, et sulle pakuti teenust

Enn Eesmaa, palun! Suur aitäh! Tänan sind, hea kolleeg, selge sõnavõtu ja asjatundlike vastuste eest meie küsimustele! Meil on praegu käsil esimene lugemine. Mõistlik ettepanek, kui see lõpuks saab mitte eelnõuks, vaid otsuseks.

ei ole väga häid näiteid väljaspool meie riiki leidnud ja ei ole ka käsitlenud. Aga mis on komisjonist läbi käinud: kui me seda küsimust arutasime, oli kohal ka Kliimaministeeriumi esindaja, ja mina ütlen, et Kliimaministeeriumi esindaja oli samuti meie arvamusega suuresti nõus,

tekibki selline olukord – aga ma usun, et lähiajal sellist olukorda ikka ei teki –, et börsihinnad lähevadki ülespoole, siis oleks tarbijatel ka võimalus kiiresti ja automaatselt üle minna soodsamale tariifile.

Tulin vaatama, mis päevakorras on. Tavaliselt me ei kuula ennast ja peame siin monoloogi, või õieti teie, opositsioon, aga nüüd ma vaatan, et täiesti mõistlik mõte on see iseenesest. Selle universaalteenuse

Eks hääletus näitab – me oleme alles esimese lugemise juures –, siis on selge, kas on üksmeel või ei ole. Aga ma arvan, et ka Reformierakond ja koalitsioon võiks ikkagi liituda selle hea algatusega ja samuti nii-öelda positiivselt [sellesse

kuhu oli lisaks komisjoni liikmetele kutsutud Kliimaministeeriumi energeetikaosakonna energiaturgude valdkonnajuht Karin Maria Lehtmets. Eelkõneleja tegi ülevaate sellest otsuse-eelnõust: [eesmärk on] üle viia tagasi börsipaketile. Kliimaministeeriumi esindaja seletas, et tegelikult on selline eelnõu juba

võrreldes universaalteenusega. Seega on see põhimõtteliselt juba lahendamisel olev probleem. Lauri Laats tundis huvi ajaraami kohta, et mis hetkel on see eelnõu plaanis

aga eesmärk on [eelnõu esitada] niipea kui võimalik. Lihtsalt realistlik hinnang oli märtsi ajaskaalasse. Oli ka huvi, mis on spetsiifilised tegevused. Tegevus on see, et need 200 000 või vähem klienti, kes on endiselt universaalteenusel ja kelle

Ministeerium vastas, et nende nägemus ei ole, et riik peaks päris kõike inimeste eest ära otsustama. Sellised paketid on turul juba olemas, inimesed saavad nendega ise [liituda] ja riik ei peaks seda tegema.

takistust saata selline infokiri. Takistuseks on lihtsalt see, et selles infokirjas ei saa olla jõuga üleviimist, kui kirjale ei vastata. Näiteks Andres Sutt tõi välja, et Eesti Energia on juba teinud sellise teavituskirja augustikuus kõigile oma universaalteenuse klientidele. Siis oli arutelu selle üle, kas on tehtud piisavalt teavitus- ja selgitustööd universaalteenuse

Aga ministeeriumi esindaja arvas, et tegelikult on pikalt olnud börsihind madalam ja inimestel on endal alati võimalus tagasi pöörduda börsihinnale. Arutati ka selle üle, et

Aitäh, hea ettekandja! Teile on ka küsimusi. Andre Hanimägi, palun! Hea juhataja! Hea ettekandja! Kusagil sai üks ingel täna tiivad, sest härra Ligi vist isegi kiitis natuke seda eelnõu.Minu

algatusega? Kui kaua seda mõtet on keerutatud ja miks see on nii kaua aega võtnud? Seda konkreetselt, miks seda [eelnõu] alles nüüd [koostatakse], meil komisjoni menetluse käigus otseselt ei küsitud, mistõttu ma ei oska öelda, mis oleks olnud ministeeriumi esindaja vastus sellele.

varustuskindluse tagamiseks: viia rohkem kaableid maa alla, et vähendada õhukaableid. Seda kõike on arutatud. Ka valitsuse üldises energeetikaplaanis on toodud väga selged eesmärgid

Suur tänu, härra eesistuja! Head kolleegid! Siit kõlas täna päris huvitavaid ütlusi. Jürgen Ligi kohta, kes ka vahetevahel saalis käib, käib, Andre Hanimägi nimetas isegi, et ta sai nüüd tiivad. Ma ei tea, kas tema sai tiivad või sai erakond tiivad sellest, et ta arvas, et universaalteenus oli surnult sündinud vasikas.Ma

Jah, tõesti, Reformierakonna poolt ei tulnud sealt suurt üldse midagi. Esialgu ei tahetud üldse millestki rääkida, hiljem nad arvasid, et lihtsam variant oleks see, et kellel on probleem, see hakkab kirjutama palvekirjasid. Siis

ja riigil on võimekus oma otsustega muuta elektri hinda, sest sisendid, mis elektri hinna teevad, on tegelikult ju riigi tööriistad.

mida tegelikult saab ka samamoodi vajadusel ju kokku leppida. Eesti riigi rahakotti laekub seesama CO2-kvoodi maksust laekuv raha. See oligi ettepanek: selle kvoodi arvelt või sellega kompenseerides viia universaalteenuse hind odavamaks. Tänane idee

iseenesest ei ole paha, aga ma arvan, et me jälle ei mõtle tuleviku peale. Kui juhtub, et nüüd talvel tuleb jälle analoogne situatsioon, mis siis saab? Kas me hakkame jälle mõtlema uut universaalteenuse varianti välja või mingit kolmandat, neljandat varianti? Peaks ikkagi olema pikaajaline vaade ja selles mõttes võiks universaalteenus kui selline iseenesest jääda

Ma siiski väidan, et nad ei saa seda teha. Ainukene, kes saab reguleerida elektri hinda, on riik, sest riigil on hoovad. Seda ei saa ükski pakkuja teha.

Sellepärast on minu ettepanek selline. Kindlasti on see Keskerakonna esitatud eelnõu hea, kuid vajaks läbimõtlemist ja natukene parandamist. Katsume mõelda ikkagi riigimehelikult: mis saab siis, kui peaks jälle tulema sama situatsioon. Sama ootaksin ma ikkagi ka Jürgen Ligilt: et ta peale selle, et ta siin selliseid,

Head ametikaaslased! Panen hääletusele Eesti Reformierakonna fraktsiooni ettepaneku pikendada tänast istungit kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui 14-ni. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega poolt 52, vastu 10, erapooletuid ei ole, leidis ettepanek toetust.Palun Riigikogu kõnetooli Eesti Reformierakonna fraktsiooni esindaja Jürgen Ligi. Palun! Austatud juhataja! Austatud kolleegid! Ma vabandan kõigi ees, kes on nördinud, sest ma jätan mulje, nagu me teeksime siin tõsist tööd mitu kuud. Et see ei oleks lihtsalt näitemäng: asi ongi selles, et selles reeglis on erandid, ja siin on tegemist ühe erandiga. Ma oma küsimuses seda juba väljendasin. Selle jama ja pahna sisse satub ka asju, mida peaks tegelikult arutama,

On väga meeldiv näha, et Keskerakond tegelikult mõtleb samas suunas. See on tegelikult tarbijate petmine. Ja on hämmastav – tegelikult vist viimasel ajal enam mitte –, et sellistest

väga kenasti ju tegelikult markeeris seda, et tema on see, kes aitab inimesi. Tema on see, kes, ebameeldiv küll, sekkub turgu. Ta tegelikult ei taha, aga ta tahab ise otsuseid teha – tuleb lihtsalt otsused teha ja ise sekkuda, tema on suur heategija.

Kauba vähesus tingib hinnatõusu ja seda hinnatõusu ei saa ohjeldada dotatsioonidega, kunstliku hinnakujundusega odava hinna kaudu, sest sedakaudu saab rohkem toetust see, kes jaksab rohkem osta. See on nii elementaarne. Kahju, et Mart Maastik ei ole absoluutselt isegi oma erakonna ajalugu ja mõttekäiku uurinud. Teine asi on see, et riik ei ole primaarne kodanike aitaja, vaid primaarselt on ta kodanike koostöö korraldaja. Kodanike koostöö hulka kuulub ka nende abistamine, kes tegelikult abi vajavad. Praegusel juhul abistatakse tagurpidi: kes vähem vajab, see rohkem saab. Seda küll tingimusel, et universaalteenus üldse odavamat hinda pakub. Praeguseks on olukord küll selline, mis oli väga prognoositav, et turg reageerib adekvaatselt: pakkumine suureneb, inimesed muutuvad säästlikumaks ja me saame sellest hinnatõusust üle. See järsk hinnatõus oli ju sõja tõttu. Ümberkorraldamine võttis aega, aga kokkuvõttes tagab meile turg odavamat hinda kui see käkk, mida Isamaa markeerib universaalteenusena. Ma väga tahaks, et me arutaksime teemat edasi. Sümboolselt ma toetan seda eelnõu, aga ma ei saa tagada koalitsiooni toetust. Nii et aitäh, Keskerakond! Te olite seekord Isamaast suuremad, palju suuremad. Aitäh! Aitäh, hea ettekandja! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 244 lõpphääletus, nii et alustame lõpphääletuse ettevalmistamist.

Head ametikaaslased! Niipalju veel enne hääletust informatsiooniks, et eelnõu 244 vastuvõtmiseks on vaja Riigikogu koosseisu häälteenamust.

Tulemusega poolt 20, vastu ja erapooletuid ei ole, ei leidnud otsuse-eelnõu 244 toetust ja langeb menetlusest välja.

Riigikogu kultuurikomisjon otsustas oma 7. novembri istungil

Riigikogu nimetab Riigikogu kultuurikomisjoni ettepanekul nõukokku ühe esindaja igast Riigikogu fraktsioonist Riigikogu koosseisu volituste lõppemiseni ning neli rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjat, kelle volitused kehtivad viis liikme Andre Hanimägi Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmeks nimetamise põhjus on rahvusringhäälingu nõukogu senise liikme Tõnis Möldri Keskerakonna fraktsioonist lahkumine, mille on Riigikogu juhatus registreerinud 26. septembril 2023. Eesti Keskerakonna fraktsioon tegi 30. oktoobril 2023 ettepaneku nimetada Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu uueks liikmeks fraktsiooni liige Andre Hanimägi.

nõukogu liikmeks. Komisjon teeb ettepaneku viia läbi eelnõu lõpphääletus. Hea ettekandja, ma tänan teid! Küsimusi ei ole. Aitäh teile! Kas soovite avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada ka ei soovita. Protseduuriline küsimus, Andre Hanimägi, palun!

Austatud juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Rahanduskomisjoni esindajana tutvustan Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Panga Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" eelnõu. Komisjon arutas eelnõu esitamist ja esimesele lugemisele saatmist 8. novembri istungil.Taust Taust on selline: Eesti Panga Nõukogu on Eesti Panga järelevalveorgan ja see koosneb esimehest, Riigikogu fraktsioonide esindajatest ja valdkonna asjatundjatest. Eesti Panga Nõukogu moodustamisel lähtutakse põhimõttest, et iga Riigikogu fraktsioon esitab ühe [oma] liikme ja nõukogu esimees esitab neli valdkonna asjatundjat. Eesti Panga seaduse § 12 lõike 3 kohaselt võib Riigikogu fraktsiooni esindaja Eesti Panga Nõukogust tagasi kutsuda, kui fraktsiooni esindaja lahkub fraktsioonist, ja nimetada fraktsiooni uue esindaja. Rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann teavitas et Eesti Keskerakonna fraktsioon Riigikogus on teinud kirjaliku ettepaneku kutsuda tagasi Eesti Panga Nõukogust Jaanus Karilaid ja nimetada uueks liikmeks Ester Karuse, kuna Jaanus Karilaid ei ole enam Keskerakonna fraktsiooni liige. Otsused, mille komisjon langetas: esitada eelnõu Riigikogu menetlusse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 14. novembril 2023, teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus ja määrata juhtivkomisjoni esindajaks eelnõu tutvustamisel siinkõneleja. Aitäh!

Head ametikaaslased, väike informatsioon ka enne hääletust: hääletus on salajane. Panen hääletusele eelnõu 343. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Lugupeetud juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Oleme valitsusega teie ette toonud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu. Muudatustel on kolm peamist eesmärki: esiteks luua nõuandeteenuse osutamiseks toetuse andmise tingimuste erisused, teiseks luua põllumajandusandmete varamu andmestik ja reguleerida selles hoitavate andmete haldamist ja kolmandaks luua õiguslik alus Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava toetuste vähendamisega seonduva täpsustamiseks.Kõigepealt nõuandeteenuse osutamisega seotud muudatustest. Strateegiakava sekkumist "Nõuandetoetus" hakatakse rakendama kaheastmelise taotlemise teel Maaelu Teadmuskeskuse ja PRIA koostöös. Esmalt hinnatakse esitatud taotluse põhjal isiku ja kavandatava tegevuse vastavust toetuse saamise nõuetele. Seejärel, pärast nõuandeteenuse osutamist esitatakse toetuse maksmiseks maksetaotlus, mille põhjal tehakse kindlaks nõuande osutamise rahastamiskõlblikkus. Eelnõu muudatuse eesmärk on anda toetuse menetluse esimese etapi läbiviimine Maaelu Teadmuskeskusele.Teiseks

Maksetaotluse menetlemine ja toetuse maksmine jääb PRIA kui makseasutuse kanda ja Maaelu Teadmuskeskus saab keskenduda vormi asemel sisule.

Liikmesriikidel on kohustus luua põllumajandustootjatele ja teistele ühise põllumajanduspoliitika raames toetuste saajatele nõuandeteenuse pakkumise süsteem. See kohustus on kõigil riikidel,

sest praegu kehtiv nõuandeteenuse osutamise leping lõpeb selle aasta lõpus ehk 31. detsembril 2023. Arvestades uue perioodi nõuandeteenuse osutamise tähtaega, mis on 2024. aasta 1. jaanuar, on eelnõu kiire menetlemine ja seaduse vastuvõtmine meile väga oluline. Teise punktina selgitan natuke põllumajandusandmete varamu temaatikat. Varamu kohta selgitan, et uus andmestik luuakse peamiselt veeseaduse alusel peetava põlluraamatu andmete ühtseks ja keskseks elektrooniliseks haldamiseks. Samuti luuakse võimalused põllumajandustoetuste registri, PRIA e-teenuste keskkonna ja eraõigusliku andmekogu vaheliseks andmevahetuseks. Pilootprojektina rakendatakse kavandatavat põlluraamatu elektroonilise pidamise kohustust 2024. aastast kohustusena keskkonnasõbraliku majandamise toetuse taotlejatele. Põllumajandusandmete varamus hakatakse hoidma ka põllumajandusloomade terviseandmeid. Põllumajandusandmete varamu andmed on lisaks eelnimetatule vajalikud põllumajanduspoliitika kujundamiseks, kestliku põllumajanduse soodustamiseks, riiklikuks statistikaks ja teadustööde läbiviimiseks. Viimane muudatus on luua õiguslik alus strateegiakava toetuste vähendamise tingimuste täpsustamiseks. Võrreldes eelmise programmiperioodiga on Euroopa Liidu õigus toetuste vähendamisega seotu puhul väga üldine. Seetõttu võib tekkida vajadus kehtestada siseriikliku määrusega toetuste nõuete rikkumisel [toetuste] vähendamise ühtsed ja selgemad alused. Kokkuvõtvalt saab öelda, et muudatused võimaldavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava veel

Minu küsimus on selline. Siin vabas ja demokraatlikus läänes tihti räägitakse, et isegi kui andmeid kogutakse, siis sellist asja nagu Hiina teeb – on selline sotsiaalkrediidisüsteem, kus hakatakse

murekohtade peale on mõeldud. Esiteks, andmed peavad olema kättesaadavad ainult nendele osapooltele, kellel on selleks õigus. See seadusemuudatus

rahustamiseks öelda, et meil on üleminekuperiood. Siis me saame veel neid asju täpsustada ja võimalikud ohud välja tuua, et ei tekiks teie kirjeldatud muresid seoses sellega, mida ettevõtjad võiksid täiendavalt teha, kui ma sain küsimusest õigesti aru. Urve Tiidus, palun! Urve Tiidus, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Selle seadus[eelnõu] sihtrühm on eelkõige toetuste taotlejad, kes peavad toetuse saamiseks neid nõudeid täitma, kui me selle seaduseks teeme.

need, kellele me seda teeme, ehk põllupidajad, põllumajandussektor on sellega arvestanud. Siinkohal on igasugune toetus nii Maaelu Edendamise Sihtasutuselt kui ka PRIA-lt jätkuvalt tagatud igas Eestimaa piirkonnas. Seetõttu julgustame kõiki ühendust võtma, kui peaksid tekkima mingid küsimused. Aga see on ka varasemalt olnud elektrooniliselt korraldatud ja seal ei tohiks olla ühelegi nii-öelda regionaalsuse aspektile

ministeerium plaanib hakata konsulentide ametialast pädevust hindama või seda selgeks tegema? Mina neid vastuseid komisjonis päris lõpuni ei saanud, ma pean tunnistama.

Aitäh, hea eesistuja! Härra minister! Ma jätkan oma eelmise küsimusega. Ma ei pidanud silmas, et andmed kuskile lekiksid, vaid ma pidasin silmas sellist PRIA

inimesed on ekslikud: kogemata sisestatakse valed andmed, mingi viga tuleb sisse. Kas nende korrigeerimiseks tuleb siis [läbida] mingi mahukas bürokraatlik protsess, et kuskilt tuleb taotleda õigust muuta, põhjendada, miks muuta, ja nii edasi? Või on see ajaliselt reguleeritud? Äkki räägite sellest natuke? Aitäh! Aitäh! Kõigepealt, mis puudutab andmete kasutamist teadustööks või millekski muuks, milleks on seaduslik alus olemas, siis

Rene Kokk, palun! Aitäh, austatud aseesimees! Lugupeetud minister! Palun nimetage need punktid, mis muutuvad selle praeguse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmisega paremaks – paremaks

selleks ongi meil soov laiendada nende nõustajate ringi, kes saaksid anda soovijatele just sellist nõu, mida nad vajavad, ja seda meie hinnangul ka tippkompetentsi määral. määral. Me oleme ära hinnanud, et see nõu, mida nad saavad, on tõesti õige ja see nõu, mida nad hiljem saavad rakendada põllumajanduse hüvanguks, toob nendele ka kasu. Võib-olla see on see, mis ma tahaks, et jääks siin kõlama. Me ei taha kuidagi piirata nõuandeteenust, me ei taha kuidagi kitsendada neid valikuid, ei taha kuidagi halvendada põllumajandusnõustamise olukorda, vaid vastupidi, me tahame seda laiendada ja anda veel paremat nõu lisaks juba praegustele väga headele [konsulentidele] täiendavate ekspertide kaasamisega.

erinevaid istumisi ja nii-öelda proovipäevi, et näha, kas kusagil võiks olla mingisugused ohukohad. Need kõik on nende tagasiside põhjal nii-öelda laualt maas ja nad on kinnitanud, et nad on kõigiks muudatusteks valmis.

on jätkuvalt paber ja pastakas. Kas te näete, et põllumajandusandmete varamu loomine ja nii-öelda poolkohustuslikus korras e-teenuste kasutusele võtmine võiks heas mõttes nügida ka väikepõllumehi rohkem kasutama digiteenuseid ja seeläbi tootlikkuses kasvama?

IT-kompetents, seda avaramad on tema võimalused ükskõik milliste teenuste rakendamisel ja arendamisel. Ma arvan küll, et see võiks olla üks nii-öelda lisanügimine, et suunata nad just sinna, kus võiks olla suurem kasu nendele ka tulevikus.

Tõepoolest, seda teemat käsitleti maaelukomisjoni istungil 7. novembril, teisipäevasel päeval. Arutelu oli sama tihe nagu siin saalis praegu ja minister

töö kvaliteet ja vastupidi, teiselt poolelt kvaliteet, mida töötegijad ehk ettevõtjad ise võiksid sellest saada.

Teine on see, et me kõik mõistame ja saame aru, et selle seaduse muudatust on vaja ka lähtuvalt uuest rahastusperioodist ja uutest vaadetest, kus ühelt poolt liigub nõuandeteenus METK-i ehk Maaelu Teadmuskeskusesse

Esimeseks pääsukeseks või linnukeseks seal on nõndanimetatud e-põlluraamat. Seletuskirjas on ilusti räägitud, et seda peavad täitma pilootprojekti raames keskkonnasõbraliku majandamise taotlejad, keda on suurusjärgus 2500–3000. Kuid kui me juba selle linnukese oleme lendu lasknud, siis on taotlejaid meil 16 000 ja isegi rohkem. See tähendab seda, et kui esimene proov on tehtud,

Kui nüüd see esimene samm ära tehakse, siis ma arvan, et järgmine aasta oleme olukorras, kus juba hakatakse nõudma kõikidelt põllumajandustootjatelt, et nad sisestaksid oma andmeid e-PRIA-sse

juurde tulnud, kus rakendatakse lämmastiku põllule andmist ja nõndanimetatud äraviimist, samas ei arvestata teisi olulisi mineraalväetiseid ja mineraalväetiste osasid, nii et see tekitab jälle palju küsimusi. Nõuanne. Nõuanne on üks selline igipõline ja igavene teema, mis veeretatakse ühelt ministrilt teisele. Ja

See on väga hea idee. Ma arvan, et siiamaani on nõuandeteenust osutatud väga kvaliteetselt ja asjakohaselt, aga nüüd nagu tekib konsulendinduse ja nõustamise juures see, et kui seni oli toetuse taotleja Maaelu Edendamise Sihtasutus,

näen praktikas seda, et e-põlluraamatu rakendamisega tekivad samad situatsioonid, kus tootjatele tulevad automaatkirjad, et taotlus ei ühti

Aitäh! Rohkem kõnesoove – vaatan üle saali – ei näe, vaatan veel korraks.

poolt 11, vastu 52 ja 1 erapooletu, ei leidnud ettepanek toetust. Head ametikaaslased, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 28. november kell 17.15.